Hvala, uvaženi predsedniče.Znate u Srbiji postoji jedan važeći zakon, Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

razvojnog planiranja kao što su plan razvoja, investicioni plan, prostorni plan Republike Srbije, plan razvoja AP i jedinice lokalne samouprave. U okviru ovog zakona reguliše se i usvajanje plana razvoja kao dugoročnog razvojnog dokumenta, planiranja u Republici Srbiji koji usvaja Narodna skupština.Dakle, ovo je jedan od najviših hijerarhijskih akata odmah ispod Ustava koji, kao što rekoh, usvaja Narodna skupština. Zašto je ovaj zakon bitan za budžet?

programiranja, korišćenja sredstava iz evropskih predprisupnih fondova, međunarodne razvojne pomoći, itd.Ovaj zakon u svom članu 55. propisuje da će se svi važeći dokumenti javnih politika uskladiti sa ovim zakonom prilikom prvih izmena i dopuna tih dokumenata. Jedan od tih akata svakako je i jedan od najvažnijih koji se donosi u jednoj godini, a to je budžet. E, sada, Zakon o planskom sistemu u članu 53. jasno kaže da će se plan razvoja usvojiti najkasnije 1. januara 2020. godine. I sve bi ovo bilo odlično uređeno da ova Vlada, pa i Skupština nije prekršila Zakon o planskom sistemu.Ovaj plan ne samo da nije usvojen do 1. januara 2020. godine, nego nije usvojen do današnjeg dana, što znači da se taj zakon konstantno krši gotovo godinu dana. Ja ne znam da li je usvojen na nekoj tajnoj sednici, ali znam da mi taj plan nismo razmatrali i da mi taj plan nemoguće je da dođemo do njega. Kršenje ovog zakona možda najbolje pokazuje koliko se ovde zapravo radi neplanski, ne sistemski i što je najgore ne transparentno.Bez ovih planova mi nemamo one osnovne parametre po kojima može meriti uspešnost jedne, druge, treće vlade, naročito zbog činjenice da je usvajanjem ovog zakona prestala da važi Strategija razvoja Republike Srbije. Ovo je dokaz koliko se ovde zakoni donose samo radi reda.Neću reda.Neću ulaziti u kvalifikacije koliko je ovaj budžet realan ili ne, ali čitaju ono što ste vi nama predložili mi nismo uspeli način ni jedan konkretan razlog zašto bi bilo ko iz Sandžaka ili Preševske doline trebalo da glasa za ovo.Ako ovo.Ako krenemo redom počevši sa listom kapitalnih projekata vidimo da se u ovoj, kao i u naredne dve godine ne planira ni jedan razvojni projekat u Sandžaku. Ovo je naročito važno ukoliko imamo u vidu devastirano stanje u kome se nalazi zdravstveni sistem u Sandžaku i ukoliko imamo u vidu činjenicu da ćemo u narednih nekoliko dana, narednih nekoliko godina zapravo, imati velika iskušenja i pritisak upravo na zdravstveni sistem. Zbog toga je za nas neprihvatljivo da se u ovom Predlogu budžeta nije našlo mesta za izradu projekta izgradnje kliničkog centra u Novom Pazaru. Mislim da je svakome ko je video u kakvim uslovima se leče naši građani i koliko građana gravitira tom regionalnom centru jasno zašto je ovaj projekat morao biti jedan od prioritetnih projekata u ovom budžetu, odnosno Predlogu budžeta za 2021. godinu.Ono što mi nije jasno, zašto se i drugi narodni poslanici iz naših gradova ne zalažu za ovaj klinički centar. Nebitno da li se radi o predstavnicima Bošnjaka ili Srba, u tom kliničkom centru će se lečiti i jedni i drugi. On treba da koristi svim našim građanima. Svi naši građani su se lečili u devastiranim, razrušenim hodnicima. Žao mi je što vidim da se samo mi ovde borimo za taj klinički centar i zato što vi našu borbu doživljavate kao nekakvu provokaciju.

Nego, da se zadržim još malo na zdravstvenom sistemu. U okviru ove tačke razmatra se i davanje saglasnosti za finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu.

proteklih meseci plaćali iz svojeg džepa iako su imali zdravstveno osiguranje? Hiljade i hiljade naših građana je i pored zdravstvenog osiguranja moralo da kupuje antibiotike, vitamine, da plaća infuziju, pa čak i dolazak tehničara kući za uključivanje te infuzije. To je koštalo stotinama, pa i hiljadama evra pojedine porodice u Sandžaku, ali i širom Srbije.Mnogo toga ima da se zameri Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, ali takvo ponašanje omogućuje apsolutni monopol koji on drži. Ovo stanje se mora promeniti, ali za početak mora se insistirati na refundaciji svih troškova koji su građani imali zbog toga što su morali iz sopstvenih džepova da plaćaju lečenje od Kovida 19, pa makar to radili i građanskim tužbama protiv Fonda.Kada je u pitanju izgradnja putne i železničke infrastrukture, pohvalno je što su opredeljena sredstva za izgradnju autoputa E 763 Preljina-Požega. Preljina-Požega. To je autoput koji će kasnije preko Duge Poljane povezati građane Sandžaka i sa Beogradom i sa Podgoricom, a kasnije i sa mrežom puteva prema Sarajevu, Prištini itd. Međutim, za deonicu od Požege do Boljara nisu predviđena sredstva, a da bi se krenulo u eksproprijaciju potrebno je uraditi i plan posebne namene.Za regionalnu saradnju kako na ekonomskom, tako i na društvenom planu, dobri putevi igraju izuzetno važnu i veliku ulogu i nama je zadovoljstvo da smo bili pokretači tog projekta i aktivni sudeonici, jer smo kao deo Vlade sa pozicije ministarstva i sa budžeta ministarstva upravo platili izgradnju projektne dokumentacije za izgradnju ove deonice koja je sada predviđena budžetom.Rehabilitacija puta Novi Pazar-Tutin takođe zaslužuje pohvalu. Zahvaljujući dobroj saradnji Srbije i Turske, stanovnici ova dva grada u Sandžaku će vrlo brzo moći da dobiju put kakav zaslužuju. Dobiće put dostojan 21. veka i nadam se da će to vrlo brzo postati i jedan grad. Očekujemo da će i putni pravac Novi Pazar – Sjenica vrlo brzo naći svoje mesto u nekom narednom budžetu.Što se železnice tiče, mi ne možemo da prihvatimo činjenicu da se ni nakon više od 100 godina težnje Novog Pazara da se poveže sa sistemom železnice ova stavka nikako da nađe svoje mesto u budžetu. Da bi se Novi Pazar povezao železnicom sa ostatkom zemlje, ali i svetom, potrebno je izgraditi 20 kilometara pruge.Nažalost, nema ni sredstava predviđenih za izgradnju gasovoda Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin. Poslednjih meseci građani Novog Pazara su svakodnevno izloženi vazduhu koji je jedan od najzagađenijih na svetu i zbog toga je ovaj projekat od izuzetne važnosti za sve građane Novog Pazara, Tutina i celog Sandžaka.Na želim da se osvrnem i na finansiranje nacionalnih veća. Sam naziv ove budžetske linije je za nas neprihvatljiv. Kaže – Dotacije nevladinim organizacijama. Ne znam koji je ovo put po redu da u ovom domu skrećem pažnju da nacionalna veća nisu nevladine organizacije, da je to po Ustavu i zakonima ove zemlje organ manjinske samouprave koji se bira na direktnim izborima. Njih ima 23 i oni predstavljaju gotovo jednu trećinu građana ove zemlje i neprihvatljivo je da se njihov status definiše kroz dotacije nevladinim organizacijama.Koordinacija nacionalnih saveta se nakon sastanka sa resornom ministarkom obratila dopisom sa zahtevom da se odustane od onog planiranog umanjenja od 20%. Vi ste, ministre, ranije u raspravi rekli da ćete u toku ove sedmice, da se nadate da ćete u toku ove sedmice na Vladi ta sredstva i vratiti za njihov rad. Međutim, ona su takođe zahtevala i da se u ovom Predlogu budžeta za 2021. godinu njihova sredstva udvostruče, s obzirom da su i nacionalna veća, iako to nije bio deo njihove nadležnosti, iako zdravstvena zaštita nije u delokrugu njihove ingerencije, ona svojim sredstvima pomagala građanima i zdravstvenom sistemu kako bi što bolje prebolela ovaj izazov sa korona virusom. To je u dobroj meri ugrozilo njihov rad.Dakle, mi smo amandmanom pokušali da intervenišemo i u ovoj stavci, gde smo tražili, gde smo preneli zahtev ova 23 nacionalna saveta 23 nacionalne manjine

svega navedenog, želim na kraju da kažem da mi u Danu za glasanje nećemo podržati ovaj predlog budžeta. Hvala. Ja sam mislio da hoćete, pošto vam je sve uvaženo, ali dobro. Kako ste krenuli da pričate – mi ćemo na kraju i onda nećemo da glasamo. Ali, dobro, moje razočarenje nije tako veliko.Idemo dalje.Reč Hvala puno.Uvaženi poslanici, ako mi dozvolite, samo da se kratko osvrnem i kratak odgovor da dam na neke od stvari koje smo imali priliku da čujemo.Najpre, informacija za vas, u decembru prošle godine Narodna skupština Republike Srbije izglasala je garanciju za „Srbijagas“ za izgradnju gasovoda od Aleksandrovca do Tutina. Radovi su u toku, kao što znate. Ostao je još neki deo koji se odnosi na eksproprijaciju koja treba da se završi, ali Vlada Republike Srbije je u potpunosti stala iza tog projekta. Dolaskom gasovoda tek očekujemo, i vi i mi, dalji privredni razvoj, ekonomski razvoj tog dela Srbije. Iza tog projekta ostajemo. Kao što sam i rekao, Narodna skupština je tu garanciju već i potvrdila.Ono što je meni veoma važno, malo pre sam to takođe rekao, dakle, i prethodni put kada smo imali priliku da komuniciramo obećao sam da ćemo pomoći Nacionalnom savetu nacionalnih manjina. U petak prošle nedelje nama je stigao zahtev za dodatnih 20,1 milion dinara i mi ćemo na narednoj sednici Vlade, u četvrtak, ispoštovati i taj zahtev i taj novac prebaciti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, odnosno Nacionalnom savetu nacionalnih manjina.Ono što bih, neću dugo, pošto evo i vreme mi teče, hteo samo da vam kažem, trudimo se, malo pre niste bili u sali, da kad god neka lokalna samouprava kandiduje projekte da te projekte i završimo i da uradimo. Malo pre sam uvaženim poslanicima koji su bili u sali, vi niste bili u sali, dakle, u Preševu smo završili rekonstrukciju osnovne škole „Vuk Karadžić“ u avgustu 2019. godine, gimnaziju „Skenderbeg“ u avgustu 2019. godine. Prva je koštala 78 miliona dinara, druga je koštala 59 miliona dinara. Osnovna škola „Ibrahim Kendi“ u Preševu biće gotova do kraja ove godine, 147 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije. Dom zdravlja u Medveđi smo rekonstruisali.Imate još jednu informaciju koja je veoma važna, a to je pomoć Vlade Republike Srbije iz budžeta kroz tekuću budžetsku rezervu. Evo, ako pogledate, samo ove godine, dakle u najvećoj kriznoj godini, najcrnjoj kriznoj godini za celu svetsku ekonomiju,

10. Dakle, samo u ovoj godini u novembru, decembru mesecu ove su opštine dobile dodatnih 250 miliona dinara od Vlade Republike Srbije za tekuću likvidnost, završetak kapitalnih projekata i pomoć za šta god da je ovim lokalnim samoupravama ta pomoć bila potrebna.Prošle godine, Novi Pazar 80 miliona, Sjenica 10, Tutin 10, Medveđa 10, Bujanovac 10. 2018, Medveđa 20, Bujanovac 20, Novi Pazar 150, Sjenica 40, Tutin 20. Dakle, samo da budemo potpuno otvoreni i transparentni, Vlada Republike Srbije pomaže svakoj lokalnoj samoupravi kojoj je pomoć potrebna. Ovo nisu mali novci, ovo su novci koje su i lokalne samouprave kandidovale i tražile za pomoć za razne probleme ili projekte koje su imali i tu su pomoć i projekte dobili. To dovoljno govori koliko na isti način razmišljamo o svima.Malopre ste opravdano rekli da treba da radimo više na kapitalnim investicijama. Slažem se, hajde da ih kandidujemo. Kada već imamo rekordan budžet od 330 milijardi dinara za kapitalne investicije, hajdemo da kandidujemo još sličnih projekata kao što je izgradnja izgradnja gasovoda Aleksandrovac – Tutin, kao što je izgradnja puta Sjenica – Tutin itd. Hvala vam puno.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, ako je neka organizacija Vladina, znači, ona odgovara Vladi Republike Srbije, a saveti nacionalnih manjina su nezavisni organi, tako da, ne mogu nikako da budu vladine organizacije, čak ni nivo vlasti.Ali, da počnemo da pričamo o budžetu.Drago mi je za ove podatke koje ste izneli u vezi lokalnih samouprava i projekti iza koji stoji Vlada Republike Srbije, i u pravu ste, nisu to mali novci, kako to vole da kažu kolege iz AP Vojvodine. Sasvim sam siguran da velika većina lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije po raznim osnovama, potražuje određena sredstva iz budžeta Republike Srbije. Tu imamo i ovaj nenamenski transfer koji im uplaćujemo svake godine.Voleo bih kada bi naše lokalne samouprave, pa i one iz gde je pretežno bošnjačko stanovništvo, ne da predaju zahteve za dodelu sredstava za nenamenske transfere. Da objasnim građanima, vi znate šta je to, nenamenski transfer je da lokalna samouprava po svojoj volji može da troši novac. Najčešće velika većina nenamenskih transfera završi za plate, ili pokrivanje nekih gubitaka često u javnim preduzećima, gde je osnivač ta ista lokalna samouprava.Više bih boleo kada bi to bili namenski transferi na osnovu projekata, da ne samo oni koji vrše vlast u takvim lokalnim samoupravama imaju korist, već i građani, u čije ime vrše vlast.Sasvim sam siguran da bi stanovnici, građani i u Požarevcu, i u Smederevu i u Petrovcu na Mlavi i u Novom Pazaru, bili zadovoljniji i srećniji ako bi se na taj način novac trošio.U ovom budžetu za 2021. godinu primećuje se da ozbiljna sredstva nastavljaju da se daju sistemu zdravstvene zaštite i da to u ovom trenutku zahteva jedna epidemiološka kriza sa kojom je Srbija opterećena.Međutim, uvek ćete imati, koliko god novca da izdvojite, uvek ćete imati nezadovoljne, koliko god novca izdvojite. Sada sam čuo da je lečenje od Kovida, da košta građane po džepu, i da čak i onu osnovnu medicinsku zaštitu moraju da plaćaju.Međutim, s tim ipak ne mogu da se složim. Ne mogu, Ne mogu, ja sam upravo završio tu epizodu u svom životu, i znam da ništa nisam platio od medicinskih sredstava, i nije niko u Srbiji.Isto tako, vratiću se na to kasnije, ali samo da spomenem, da po nekim podacima koji je nama dostavio Fiskalni savet, Srbija ima najmanje bolničkih ležajeva u zemljama centralne i istočne Evrope.Onda Evrope.Onda ja moram da postavim jedno drugo pitanje, a kako to Srbija, koja ima najmanje bolničkih ležajeva u zemljama centralne i istočne Evrope, u ovom trenutku ima najviše građana u odnosu na broj stanovnika koji se leče u tim bolnicama?To nije samo proizvoljan podatak koji dajem, jer je nivo te sekundarne zdravstvene zaštite, koja je jako opterećena epidemijom Kovida, na takvom nivou da mogu da kažem da imamo u odnosu na broj stanovnika i broj zaraženih najmanju smrtnost. Ne samo u zemljama centralne i istočne Evrope, nego na teritoriji čitave Evrope. Valjda to govori o tome koliko smo uspeli da u relativno kratkom vremenu naš zdravstveni sistem prilagodimo situaciji u kojoj se čitava država i njeni građani nalaze.Ono što još takođe, mora da se pohvali u budžetu Republike Srbije jeste da on osim onog razvojnog dela se bavi i onim socijalnim, a tiče se plata i penzija za 2021. godinu, i čini mi se da se tu vode najveće polemike u društvu danas, ne ovde među narodnim poslanicima, očigledno je da je Dragan Đilas našao neke druge koji će u njihovo ime da pričaju da li na sednicama skupštinskih radnih tela, da li na javnom servisu, da li u sredstvima, medijima itd. Očigledno je da je Dragan Đilas nekog drugog pronašao.Fiskalni pronašao.Fiskalni savet, kao jedan državni organ, koji je nezavisan u svom radu, ali takođe, odgovara Narodnoj skupštini i za svaki Zakon o budžetu, Zakon o rebalansu, finansijskih i drugih zakona, mora da da svoje mišljenje Narodnoj skupštini i ocenu efekata donošenja jednog takvog zakona. Ovo je, što držim u ruci neki papir, koji je sve, samo ne ono što je posao Fiskalnog saveta, sve drugo jeste, i politika, i mogu da kažem i amaterizam, napisano, potpisano.Cenim gospodina Pavla Petrovića, i biću, uzimam u obzir kada govorim o njegovim mišljenjima i ocenama i njegove godine, ali ipak, ne mogu da oćutim da mora da se na ovakav jedan način napadaju ispravne i dobre politike koju vodi Vlada Republike Srbije.Već, da kažem, na početku, prva stvar koja koja zapada u oči, kaže da je najveći strukturni trajni problem unutar budžeta za 2021. godinu, koji će se teško otkloniti su prevelika izdvajanja za subvencije i plate u javnom sektoru i penzije, naravno.Dame i gospodo narodni poslanici, u poslednje tri decenije život u Srbiji nije ni malo lak. Neko je očigledno, valjda zbog toga što je on imao komotan život, nije uzimao u obzir kako živi većina građana Republike Srbije? Poslednjih trideset godina, imali smo i ratove i sankcije, i zločinačku agresiju nato pakta, na kraju petooktobarske revolucije, unakažena privreda privatizacijom, unakažena privreda i javne finansije pljačkom i naravno da se sve to odražavalo na životni standard građana?Ja postavljam jedno pitanje, pošto je navodno prevelika razlika između zaposlenih u javnom sektoru a to je takođe jedna igranka brojeva, šta je to javni sektor, a šta su to plate? Tim brojevima jako vešto pokušava da manipuliše Fiskalni savet, zato što je javni sektor i Elektroprivreda Srbije, da li se finansira EPS iz budžeta Republike Srbije? Apsolutno, ne.Da ne.Da li se druga javna preduzeća finansiraju iz budžeta Republike Srbije? Apsolutno, ne.Da li ona žive i rade na nekom tržištu1? Apsolutno, da. Zarađuju za svoje plate.A

li neko od vas ima predstavu koliko prima osoba sa 20 godina radnog staža, visokom stručnom spremom? Kolika je plata u Narodnoj skupštini, odnosno ostatku uprave na teritoriji Republike Srbije, da li neko zna? Da li zna da je manja zarada od proseka na teritoriji Republike Srbije? I ova povećanja plata koja treba da se dese godini, osim za pripadnike Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, zdravstvenih radnika, odnose se i na tu našu upravu koja, mogu da kažem, da je jedna od poslova i delatnosti koja je najslabije plaćena u Srbiji. Ali, to Fiskalni savet neće da kaže. Oni će njih da ubace u prosek sa elektroprivredom Srbije, sa drugim javnim preduzećima i da kažu – eto, oni žive bolje od svih ostalih u Srbiji, dobijaju pare iz budžeta, a ne rade ništa, što, naravno, nije tačno. E, to je to politikanstvo Pavla Pavlovića i Fiskalnog saveta koji, mogu da kažem, ne radi svoj posao kako treba.Kad čitate ovo, pogledate i neke stvari koje su neistinite. Kaže

To je projekat.„Petrohemija“ je preduzeće u restrukturiranju koje je unakaženo privatizacijom i vraćeno državi sa dugovima. Pa, kao što smo rešili problem i „Sartida“, kao što smo rešili problem „Bora“, rešićemo problem i „Petrohemije“. Ali, bitno je da se nešto napadne i da se kaže da nije dobro. I to je taj problem koji imamo unazad već, mogu da kažem, godinama.Dalje, stalno, kada god čitate njihovu ocenu, uvek će nešto da se prećuti, da bi se svi rezultati koje imamo osporavali i prikazivali na jedan prilično neispravan način. Recimo, u svakoj njihovoj oceni unazad evo već godinama stoji da Srbija u odnosu na zemlje centralne i istočne Evrope beleži manji rast bruto proizvoda, da nemamo dovoljno investicija, da se ne ulaže dovoljno u infrastrukturu, da se ne ulaže dovoljno u zaštitu životne sredine. I kao podatak počinju znate od koje godine? Od 2010. godine. 2010. godine, kada je na vlasti bio bivši režim, kada smo imali negativan rast bruto proizvoda, odnosno pad od 3,5%. Ali, to ne smeta Fiskalnom savetu. Oni to neće da kažu. Kažu – to nije njihov posao. A zašto ne pogledamo 2016, 2017, 2018. Zašto ne pogledamo da smo i kada smo sprovodili mere fiskalne konsolidacije 2015. godine imali blagi rast od 1%, a 2016. godine već ozbiljniji rast. To Fiskalni savet neće da vam kaže.Isto tako, neka mi kažu u kojoj to zemlji na svetu do sada, kada su sprovođene mere fiskalne konsolidacije, je beležen rast bruto proizvoda? Ja ne znam, zaista, ni za jednu takvu zemlju.Ono što drugo što se takođe jako važno prećutkuje – većina zemalja centralne i istočne Evrope su članice EU. Znate, Znate, Srbija kao kandidat za članstvo u EU ima pravo na određena bespovratna sredstva koja se zovu predpristupni fondovi. Ali zemlje članice EU imaju pravo na fondove EU. Odnos je u najbolju ruku po Srbiju deset prema jedan. Znači, za jedan evro koji mi dobijemo od EU, članice za takve projekte dobijaju deset puta

ili tri milijarde evra da obezbedite u nekom periodu za izgradnju auto-puta, rekonstrukciju železničke pruge, izgradnju bolnica, ulaganju u zdravstveni sistem, da obezbedite izvore finansiranja, a to neka članica EU dobije besplatno i vi sa takvom članicom EU ne samo da držite korak, nego ste u nekim elementima i značajno bolji. A što to Pavle ne kaže? Zašto to ne napiše? Što se sa nama poslanicama odnosi na jedan način kao da smo mi ljudi koji ne znamo da razmišljamo svojom glavom i ne razumemo se uopšte u posao koji radimo? Hajde, ja razumem za ove polupismene novinare Đilasovih medija, pa ni ne znaju da napišu šta je bilo na sednici odbora, ne znaju, šta da im radim, nisu naučili, nisu naučili ni kući da budu vaspitani, da govore istinu, a druga stvar je da i kad hoće, oni to ne znaju. Ali, činjenica jeste da u poslednje vreme Pavle predstavlja Dragana Đilasa. Evo jedan primer za to.U ovoj oceni fiskalne stabilnosti kaže se da iznenađuje činjenica

Mene to uopšte ne čudi. Pa, skinuli smo sa javnog servisa konačno, s grbače javnog servisa skinuli smo „Dajrek mediju“ i Dragana Đilasa. Znate kako je to izgledalo? Iz budžeta se odvoji pet ili šest milijardi dinara i uplaćuje se Javnom servisu, zato što ima obezbeđeno način finansiranja za plate i tekuće troškove. Javni servis po bagatelnim cenama prodaje, ili možemo reći slobodno - i poklanja sekunde Draganu Đilasu, koji to prodaje kao ekonomsko-propagandni program na tržištu i zgrće ogroman novac. To nije bilo iz budžeta možda, na posredan način. Što se tada Fiskalni savet nije javio da vrši analizu poslovanja RTS i drugog javnog servisa, kao što je to napravio, na prilično nestručan, nekorektan način sa, recimo, „Er Srbijom“.Za kolege poslanike koji nisu pogledali ocenu, pogledajte, celo jedno poglavlje „Er Srbija“, celo jedno poglavlje. Kako se zove to poglavlje - Da li je pandemija uzrok svih problema u poslovanju „Er Srbije“? Da li je ovo seminarski rad? Šta je ovo?

savet.Druga stvar, ovo je neistina do neistine. Ako pogledate dobro to mišljenje Fiskalnog saveta videćete da ga prave na osnovu podataka koje navodno ne mogu da provere. Pogledajte Zakon o budžetskom sistemu, koji reguliše nadležnosti Fiskalnog saveta.Znači, za sve što ga interesuje, svaki državni organ, svako ministarstvo, pre svega Ministarstvo finansija, mora da dostavi odgovore na njihove zahteve. Da li su neki put zatražili? Nisu. Da li znate zašto? Pa, ne bi mogli ovako da naruže nikoga, jer bi imali sve podatke, jer bi morali mnogo da se namuče, da jednu ovakvu priču ispišu. Ovo su bajke što su pisali. Bajke, ništa drugo. To je očigledno neki poriv da se podrži politika bivšeg režima i Dragana Đilasa. Ja ne znam kako to da objasnim?Ne mogu da objasnim ni mazohizam sa Javnog servisa, koji taj Fiskalni savet veličaju, a taj isti Fiskalni savet je dozvolio da njihove egzistencija i njihove plate i njihova javna preduzeća budu ugrožena od tog istog Dragana Đilasa. Fiskalni savet je ćutao.Druga ćutao.Druga polemika koja se isto vodi u javnosti već duže vremena jeste tih čuvenih 100 evra koje je Republika Srbija, zbog rešavanja problema u svojoj privredi, poklanjala građanima. Ljudi, da, to je koštalo Republiku Srbiju oko 700 milina evra. To to je taman onoliko koliko je Đilas opljačkao dok je bio na vlasti u Srbiji i tada je isti taj Fiskalni savet o tome ćutao.Sve ove mere koje smo imali u toku 2020. godine, zbog prevazilaženja problema koje ima privreda, pojedine grane, dali su svoje rezultate. Dali su svoje rezultate da je sada Srbija možda sa najboljim rezultatom u Evropi po pitanju ekonomije.To je sada primarna stvar, kako da sačuvamo na prvom mestu zdravlje i živote naših građana, a na drugom mestu da sačuvamo privredu od koje te isti građani žive. Ona sekundarna, koja takođe nije ni malo beznačajna, jeste da našu privredu pripremimo za period posle krize.Svakako, ministre, drago mi je da u budžetu za 2021. godinu i o tom delu govorite, jer problemi sa krizom počeće da se rešavaju u 2021. godini, da naša privreda bude stabilna i da u trenutku kada to bude bilo moguće u punom kapacitetu počne da radi.Samo da vas podsetim, 2008. godine smo, takođe, imali finansijsku krizu. krizu. Finansijska kriza bila je mala beba sa krizom koja danas u ekonomskom smislu, ne samo u zdravstvenom. I pored toga, nismo prodali pet milijardi evra deviznih rezervi da ne bi sačuvali kurs dinara, kao što je to bilo tada.Da vas podsetim sa 78 dinara, avgusta meseca 2008. godine, na 119,80, avgusta meseca 2012. godine. Nismo imali inflaciju, nisu nam zatvarane fabrike, nisu ljudi gubili posao, nismo imali negativan BDP. To su sve neki rezultati sa kojima danas u ovom trenutku vrlo malo zemalja na zemaljskoj kugli može da se pohvali, a onda se pojavi neko iz Fiskalnog saveta i da kaže kako to ništa ne valja?Kada

da su primili subvencije, što naravno nije tačno, ja sam tada rekao da je EPS najveći gigant na teritoriji Republike Srbije, da bi svako hteo da ga poseduje, a ako ne može da ga poseduje, bar da ga eksploatiše i onda dolaze te priče iz raznih finansijskih organizacija, ne da li treba da se sprovede reforma u EPS-u, nego da odrede i način kako ćemo da je sprovodimo. Znate, odakle je to najviše išlo? Baš iz Fiskalnog saveta. Znate li od koga je to išlo najviše? Od člana koji je podneo ostavku.

ovde nije slučajno i ništa se ne dešava slučajno. Ovde je za cilj da sve one mere koje sprovodimo, koje su u interesu građana Republike Srbije, ali nisu u interesu bivšeg režima, nisu u interesu tajkuna. To što ne damo da više neko pljačka Republiku Srbiju, to je njima problem i zato imamo ovakva mišljenja koje daje Fiskalni savet.Još nešto i završavam. Ovo je peto ili šesto mišljenje Fiskalnog saveta uzastopno koje ne samo da vređa dostojanstvo Narodne skupštine, nego nije ni dalo ispravnu ocenu, odnosno sve što je napisano u ranijim mišljenjima nije se obistinilo i pokazalo kao netačno.Ako

koji je, dok je bio viceguverner, fingirao izveštaje dve banke, Razvojne banke Vojvodine i Agrobanke. Nije se brinuo o njihovoj likvidnosti, a cena cena sitnica - milijardu evra, ni manje, ni više. Sada je on taj koji daje savete Fiskalnom savetu šta Fiskalni savet treba da napiše. Baš me interesuje da li i za to dobija novac od Fiskalnog saveta? Proverićemo i to, da vidimo da li takve stručnjake angažuje Fiskalni savet, da pišu ovakve neistine, političke pamflete narodnim poslanicima.Zbog sveta što je Vlada Republike Srbije uradila u proteklom periodu u interesu građana Republike Srbije, zato što su ti rezultati vidljivi, opipljivi, stvarni, nema razloga da u danu za glasanje ne podržimo ovaj budžet. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Gospodine Imamoviću, pretpostavljam da tražite repliku, ali na koje izlaganje?(Enis

je drago što kolega prethodni govornik je ostavio iza sebe tu epizodu uspešno i drago mi je što… Namerno neću reći što je koristio privilegije, zato što lečenje o trošku Fonda nije privilegija, već je to pravo. Nažalost, građanima je to pravo osporeno.Ja sam ovde govorio o problemu što se građanima osporava pravo da koriste svoju svoju zdravstvenu zaštitu koju plaćaju.Kolega možda nije svestan, ali sam siguran da građani koji ovo gledaju i koji su plaćali iz svog džepa mogu da potvrde ove moje reči.Druga stvar, ovde je nekoliko puta naglašeno da je gradu Novom Pazaru transferisano nekoliko stotina miliona dinara i mi se upravo borimo protiv toga da se gradskim i drugim jedinicama lokalne samouprave transferišu nenamenska sredstva, ali vi ste očigledno odlučili da svom koalicionom partneru u Novom Pazaru transferišete ta sredstva. To proverite u vašim međustranačkim odnosima.Mi se borimo protiv toga i upravo je moj apel i početak govora bio osvrt na Zakon o planskom sistemu Republike Srbije, pa bi mi možda kolega prethodnih govornik mogao da pomogne, pošto je bio potpredsednik Skupštine u svom sazivu, da mi kaže zbog čega Skupština nije usvojila plan razvoja do 01. januara 2020. godine, Kolega, ja se sećam vremena, ako ste vi zaboravili, za vreme bivšeg režima kada je takođe vaš predsednik stranke participirao vlast, da ako je neko hteo da primi injekciju morao je da kupi alkohol i vatu, špric i iglu. Tako je bilo pre nekoliko godina, nismo to zaboravili.Takođe, moram da vam kažem da srednje teški pacijenti i teški pacijenti, znači, onima kojima je zdravlje i život su najozbiljnije ugroženi, imaju apsolutno besplatno lečenje od svega, od antibiotika, suplemenata, vitamina, antipiretika, analgetika i svega ostalog.Jedan moj sugrađanin, koji je inače doktor internista, kaže ovako – vidim da se država ozbiljno pripremila i skidam kapu predsedniku Aleksandru Vučiću. Prvi put mogu da dam čoveku lek čija jedna doza košta 1.500 evra i da ga imam dovoljno za svakog pacijenta kome je taj lek potreban, jer taj lek treba da mu sačuva život.Jel o tome pričamo mi ili pričamo o vitaminima ili aspirinima? Vitamini i aspirini, jel tome pričamo? Antibiotici? Ne možete da kupite u slobodnoj prodaji antibiotik bez recepta. Ako ga kupujete sa receptom, on je besplatan.Nemojte da iznosite neistine. Analgetici i antipiretici nikad nisu bili na pozitivnoj listi za lečenje i oni ne leče, oni olakšavaju bolest, podnošenje bolesti.

na komentar ili obrazloženje javnog duga i budžeta Republike Srbije za 2021. godinu od velikih stručnjaka iz bivšeg režima, ovo su vrhunski finansijski eksperti, krem de la krem eksperata koji su u nekom prethodnom periodu vodili i uništili Srbiju.Pokazaću svim građanima Srbije, neka pogledaju ako može da se vidi, vidi, šta je gospodin Aleksić danas napisao na jednoj tabli i predstavio građanima Srbije ispred Skupštine Republike Srbije. Kaže gospodin Aleksić da je javni dug Republike Srbije 2012. godine, ako se ne varam, napisao je 15 milijardi dinara. Dakle, iskazao je javni dug u dinarima, rekao je 15 milijardi dinara. Onda je rekao – javni dug 2021. godine, čak nije rekao ni godine, nego je napravio štamparsku grešku pa je rekao – gidine, je je napisao u dinarima, 31 milijardu dinara, pa je onda obrisao, preškrabao i napisao da je to u dolarima.Dakle, dinari 2012. godine, dolari 2021. godine. Onda je izračunao da je to 62% BDP, potpuno pogrešno naravno, i rekao da se toliko svaki građanin Republike Srbije zadužio ali u evrima. evrima. Majstor je uporedio dinare iz 2012. godine, dolare ili dinare, šta god da je mislio ovde, 2021. godine i onda rekao u evrima razlika kako je to sve izgledalo.Uvaženi građani Srbije, ja ću, pošto je ovo primer, krem de la krem, vrhunski, finansijski ekspert bivšeg režima, režima, reći da je javni dug 2021. godine bio 17 milijardi 717 miliona evra. Gospodin Aleksić je promašio samo za nekih 17,5 milijardi evra. milijardi evra. Koliko je to neznanje? Kolika je to površnost? Potpuno je naravno pogrešno dao informaciju o javnom dugu, o projekciji javnog duga za narednu godinu, 2021. godinu, gde jasno piše i kod vas u budžetu da će javni dug biti 57,5% na kraju godine u odnosu na BDP.Uvaženi građani Srbije, uvaženi narodni poslanici, samo da vidimo i da vi vidite sa kim imate posla. Od 15 milijardi dinara preko 31 milijardu dolara ili dinara na dve hiljade evra po građaninu Srbije. Prosto neverovatno. Da ne kažem da ono što je dalje rekao u svom obraćanju, da se budžet za privredu smanjuje. Smanjuje se budžet Agenciji za borbu protiv korupcije, a samo Zavod za statistiku dobija više novca.Uvaženi građani Srbije, uvaženi poslanici, samo da bude jasno, za privredu budžetom za 2019. godinu bilo je izdvojeno 20,16 milijardi dinara, budžetom za 2020. godinu 23 milijarde dinara, a u budžetu za 2021. godinu za privredu Ministarstvo privrede 41,7 milijardi dinara. Naravno, izdvojio sam jednokratnu pomoć za kovid koja je išla preko Ministarstva privrede tokom ove godine. neistinita informacija. Iz godine u godinu povećava se izdvajanje za našu privredu i podrška i razvoj našoj privredi.Agencija za sprečavanje korupcije u 2019. godini imala je budžet od 254,6 miliona dinara, godini 292,6, a u 2021. godini 290 miliona dinara, ali jedna informacija koja je za vas ključna, u ovoj godini Agencija je imala 25 miliona dinara ekstra koje su bile vezane za parlamentarne i lokalne izbore koji su bili održani. I tu se budžet iz godine u godinu povećava i upravo Agencija za borbu protiv korupcije na pravi način taj budžet i

Srbije. Veliko neznanje, velika malicioznost od najvećeg eksperta finansijskog bivšeg režima gospodina Miroslava Aleksića, krem de la krem Narodne stranke.Još jedan kratak osvrt, pošto sam u međuvremenu dobio i izjavu Dušana Nikezića, još jednog velikog eksperta, koga se sećamo i kako je bio savetnik Mirka Cvetkovića i učestvovao u radu vlada od 2008, 2009, 2010, 2011, Kaže i drznuo se da kaže i da pita – zašto pre četiri godine niste podigli plate lekarima na hiljadu evra? Gospodine Nikeziću, ja ću da vam odgovorim vrlo prosto zbog vaše vlasti, vaše vladavine, novca koji je vaš šef, vaš predsednik Dragan Đilas stavio u svoj džep, novca koji ste opljačkali i opustošili ovu zemlju,

ste nam ostavili deficita, rupe u budžetu, koje od 2014. godine je ova vlada pokušavala da zatvori kroz fiskalnu konsolidaciju, kroz teške reforme koje su svi građani Srbije prošli da bismo te vaše rupe zapušili, da bismo te vaše gubitke pokrili, a tu negde se drznulo i pominje se verovatno i 619 miliona evra koje je Dragan Đilas stavio na račune svojih privatnih firmi dok je vodio grad Beograd.Zato, gospodine Nikeziću, nismo imali mogućnost, nažalost da povećamo plate, ali smo zato odmah nakon fiskalne konsolidacije, odmah nakon reformi kroz koje smo prošli krenuli intenzivno da povećavamo plate svih zaposlenih u javnom sektoru, pogotovo medicinskih radnika.Ako hoćete u detalje, samo mi dozvolite, izvinjavam se ako sam produžio, samo mi dozvolite precizne podatke. Dakle, medicinska sestra 2011. godine, u oktobru mesecu, plata 34.804,3 dinara. Ista ta medicinska sestra 2020. godine, u aprilu mesecu, ima 57.399 dinara, što je povećanje od 22.300 dinara ili 63%. Za lekare koje vi pominjete, evo primer, 2011. godine u oktobru plata 63.727 dinara, istog tog lekara plata u aprilu mesecu ove godine 98.734 dinara. 98.734 dinara. Sa 5% koje sledi biće preko 100.000 dinara, 103.670 dinara, za 54% povećanje.To vam je, gospodine Nikeziću, odgovor kako se odgovornom ekonomskom politikom, kako se teškim merama, sa jedne strane, fiskalnom konsolidacijom dolazi do stabilnih javnih finansija, a onda se novac koji se zaradi ulaže u autoputeve, ulaže u bolnice, ulaže u škole, u vrtiće, ulaže u plate i povećanje penzija. Plate i penzije sigurne, bezbedne i rastu iz godine u godinu, a ne kako je bilo u vašem slučaju kada su se pojedinci, privatnici bogatili na štetu i na račun države, koji su ostajali dugovi i ogromni deficiti. Hvala puno. Zahvaljujem, gospodine ministre.Vraćamo se na listu govornika.Sledeća je Jasmina Karanac. Zahvaljujem predsedavajuća, poštovana gospodo ministri, koleginice i kolege narodni poslanici i narodne poslanice, mi na ovoj sednici usvajamo budžet za 2021. godinu, ali u potpuno izmenjenim, rekla bih, pre svega izmenjenim životnim okolnostima u odnosu na sve prethodne godine, u vreme kada se naša zemlja suočava sa strašnom pandemijom i brojkama koje iz dana u dan obaraju nove rekorde.Naša država u otežanim uslovima krize ogromna sredstva na dnevnom nivou izdvaja za nove bolnice, obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, za lekove, medicinsku opremu, ali i za plate i penzije i sve to ide iz budžeta.U planu je da se sa tim nastavi i u 2021. godini, što je predviđeno i budžetom koji se nalazi pred nama. U ostalom, ministar je detaljno obrazložio jutros koje bolnice i domovi zdravlja u Srbiji su ovim budžetom predviđeni za obnovu i rekonstrukciju tokom naredne godine i svi toga moramo biti svesni. Nema građanina koji je zatražio lekarsku pomoć, a da je nije dobio, da nije smešten u bolnicu ako je to neophodno.Ovde treba istaći značaj izgradnje dve nove kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu, i to u rekordnom roku. Batajnica već prima pacijente i Kruševac će za nekoliko dana. Sve to će umnogome rasteretiti druge bolnice i omogućiti lečenje najtežih bolesnika.

i onih koji kritikuju i naravno uvek i sve možemo kritikovati, ali ovo je vreme kada sve podele moramo ostaviti po strani. Moramo biti solidarni i usmereni jedni na druge, pomagati jedni drugima, pridržavati se svih neophodnih mera, iako nam je već svima svega preko glave, ali samo odgovorni, usmereni ka jednom cilju, a to je borba protiv virusa, možemo pomoći i našim zdravstvenim radnicima i jedni drugima i našoj zemlji.Smatram zemlji.Smatram da treba da bude tema broj jedan sve ovo i stoga sve resurse i kapacitete moramo usmeriti na borbu protiv korona virusa svesni da život i država ne smeju da stanu. Ne možemo zaustaviti ekonomiju jer moramo obezbediti sredstva za borbu protiv pandemije, za plate i penzije, za investicije.S toga ohrabruje činjenica da je ovim Predlogom budžeta predviđeno 330 milijardi dinara za kapitalne investicije, što bi trebalo da omogući privredni rast od 6%. Planirana uvećana izdvajanja za javne investicije podržao je i Fiskalni savet, karakterišući ih kao dobre elemente predloženog budžeta.Ovogodišnji budžet projektovan je na približno 12 milijardi evra i on je realan. To kaže i MMF, sa kojim Srbija i dalje ima aranžman, ali to kažu i brojni istaknuti ekonomisti u Srbiji.Budžet je za oko pola milijarde evra uvećan u odnosu na prethodni, što je realno, jer se državna kasa projektuje na osnovu očekivanog privrednog rasta. Taj rast je planiran na 6%, dakle, za gotovo 1% veći u odnosu na tekuću godinu sa čim se saglasio i MMF, tako da je, još jednom ističem, budžet realno isplaniran.Takođe, planirani deficit od 3%, koji je u skladu sa stavom MMF-a, daje mogućnost podrške predviđenoj stopi rasta od 6%.I Fiskalni savet je sugerisao da projekti koji su važni za zdravlje i kvalitet života stanovništva, kao i za privredni oporavak zemlje u šta spada opremanje zdravstvenog sistema kao investicije u osnovnu infrastrukturu, budu realizovani što efikasnije. To je uostalom i plan Vlade Republike Srbije.S tim u vezi, treba istaći da su ovim budžetom predviđena sredstva za izgradnju autoputa Preljina-Požega, koji treba da bude završen do kraja 2021. godine, zatim Moravskog koridora, autoputa Niš-Pločnik, autoputa Ruma-Šabac-Loznica i nekih brzih saobraćajnica, zatim, za rehabilitaciju pruga, kao i za nove industrijske parkove.

sredstva predviđena su i za podršku poljoprivrednicima. Samo za IPARD biće izdvojeno 4,7 milijardi dinara i smatram da je ovo dobro, jer većim izdvajanjima u poljoprivredu država nikako nije na gubitku. Naprotiv, poljoprivreda je jedan od najvažnijih ekonomskih sektora. Ulaganja u poljoprivredu su sigurna investicija, a uloženi novac se najbrže i najsigurnije vraća zato što je svaki poljoprivredni proizvođač sam za sebe firma koja stvara novu dodatu vrednost.Ove godine 5,2% ukupnog budžeta planirano je za Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo za brigu o selu, što je značajno uvećanje za prethodni budžet.Ono što je moja sugestija, ministre, jesu i dalje nikad dovoljna sredstva za zaštitu životne sredine. Briga o životnoj sredini mora da bude jedan od prioriteta, a bez ulaganja nema ni zdrave životne sredine. Bez većih ulaganja u komunalnu infrastrukturu takođe nema zdrave životne sredine. Samo zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije i bitan faktor za kvalitet života ljudi.Zato ljudi.Zato ohrabruju najave u projekte za prečišćavanje kako otpadnih voda, tako i vazduha, ali i za sanaciju čak 15 deponija u Srbiji, što je odlična vest.

što mene posebno raduje kada su u pitanju zakoni o kojima raspravljamo na ovoj sednici je i to što će od 1. januara iduće godine do 31. decembra 2023. biti olakšano zapošljavanje na određeno i neodređeno vreme u javnom sektoru, nakon što je šest godina na snazi bila zabrana zapošljavanja u tom sektoru. O zapošljavanju u javnom sektoru više neće odlučivati vladina komisija, već same institucije prema svojim potrebama i mogućnostima. To je dobra već i način da ljude zadržimo u Srbiji, ali o tome će se više reći tokom sutrašnje rasprave.Za kraj da se vratim na budžet. Ohrabruje ipak ocena Fiskalnog saveta da Srbija i pored svetske krize nije ni blizu opasnosti od izbijanja od izbijanja fiskalne krize i da će država moći sigurno u narednom periodu uredno da izvršava svoje finansijske obaveze.Poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije će u danu za glasanje podržati, kako Predlog budžeta, tako i ostale predložene zakona o kojima raspravljamo na ovoj sednici. Zahvaljujem. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujić. Hvala vam, uvažena predsedavajuća.Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, najbitnija obaveza svakog organa izvršne vlasti od onih najmanjih, od opština, gradova, pokrajina, pa do Vlade je usvajanje budžeta.Jedinstvena Srbija je državotvorna stranka. Mi smo od kad učestvujemo u ovom radu parlamenta glasali za sve budžete, za sve budžete koji su dobri za građane Republike Srbije i ovaj budžet je dobar za građane Republike Srbije i zato ćemo ga podržati.Jedan stari predsednik opštine iz onog nekada vremena mi je rekao da su dve najbitnije stvari u toku kalendarske godine za predsednika opštine ili u ovom slučaju možemo da kažemo ministra ili predsednika Vlade, je kad se usvaja budžet i kad se usvaja završni račun.Srbija račun.Srbija je od 2002. do 2018. godine imala jednu neobjašnjivu pauzu zašto se po svim važećim zakonima ovde nikako nije ni pojavio završni račun, a gospodine ministre, mislim da ste vi najzaslužniji što smo konačno uspeli da postignemo taj kontinuitet i naravno uz pomoć parlamenta od ove godine počinjemo da usvajamo i završne račune.Bićete račune.Bićete upamćeni i po tome što ste za razliku od svih prethodnih ministara disciplinovali sve korisnike budžeta. sa vašim, na vreme pripremljenim, uputstvima, sve ih je bilo sramota da ne odreaguju i svi su uglavnom, bar oni sa kojima sam ja razgovarao, a bave se lokalnim finansijama, rekli – slušajte, kad je mogao ministar da na vreme uradi sve ovo, bilo bi sramota da to mi ne uradimo.Tako da, to izgleda kao mala stvar, ali kad se spusti od vašeg ministarstva pa na niže, to je veliki uspeh.Kada

da će ostati upamćene 2015, 2016. i 2017. godina kao godine u kojima smo imali ozbiljnu fiskalnu stabilizaciju i odlične rezultate.To me uvek podseća na onu priču između oca i sina, kad otac nikako da pohvali sina u njegovom prisustvu, nego uvek kod nekog drugog to kaže. Ja to primećujem i u ovom slučaju ovde.Ako je gospodin Pavle Petrović 2015, 2016. i 2017. u mom prisustvu i svih članova Odbora za finansije kritikovao te budžete, a onda je trebalo da prođe godina koliko je sada prošlo i da iste te godine hvali, mene ne plaši ni jedna teška reč ili neka kritika koju Fiskalni savet uputi budžetu koji je danas na dnevnom redu.Siguran sam da će i ovaj budžet koji nije za poređenje sa budžetima od prethodnih godina, zato što je ova 2020. sama po sebi napravila takvu problematičnu i konfuznu situaciju da je pitanje kad će sve ovo i da se završi.Državna završi.Državna revizorska institucija je dala korektne predloge, savete iz delokruga njihove delatnosti i ono što sam ja primetio, a mislim da vama ministre može da bude bar neka dobra ideja ako ništa više, je to da su oni konstatovali da se vrlo loše upravlja sa nekretninama u smislu poslovnog prostora i stambenog prostora koji pripada državi, opštinama i gradovima i da mi nemamo za sada jasnu evidenciju zbog specifičnih načina knjiženja, zato što svako nađe neki svoj način, pa neko kaže – imam objekata pet a ne kaže da je taj objekat od 3.000 kvadrata, 5.000 kvadrata ili slično.Smatram slično.Smatram da bi bilo dobro da se uradi jedno softversko rešenje gde bi sve ovo konačno bilo transparentno i da imamo jednu situaciju gde bi mogli da vidimo prvo kako smo vlasnički došli do svih tih nekretnina, kakva je njihova rentabilnost i uopšte za sve resore i za sve ostale ministre koji imaju neku ideju da se nešto konkretno sa njima u budućnosti uradi.Jedino

u najvećem delu konstatovali neka pogrešna knjiženja, nepravilnosti od 500, 600, 700 evra. On je tada rekao - u redu je, greške se dešavaju, dajte malo da zanemarimo te sitne i da se bavimo krupnim zverkama, zato što njihovi postupci prave mnogo veću štetu budžetu Republike Srbije.Mi smo imali značajan rast prihoda nekoliko zadnjih godina u svim budžetima koje smo ovde glasali i sigurno da i ovaj budžet ne bi bio ovakav da sve velike svetske sile nisu u odnosima sa Republikom Srbijom kakvu imamo danas.Upravo danas.Upravo jake i stabilne finansije zavise i od te spoljne politike koliko sad to deluje direktno ili indirektno, ali činjenica je da je Aleksandar Vučić u periodu koji je iza nas, naravno sa gospodinom Dačićem, predsednikom sadašnjeg parlamenta, uradio dosta da se postigne upravo ta politička stabilnost iza koje svakako sledi finansijska.Ova muka koja nas je pogodila, Kovid 19 ili korona, nije pogodila samo nas, pogodila je čitav svet. Ono što sam ja primetio u ovom budžetu, o tome su pričale i kolege pre mene, to su upravo velika povećanja koja trebamo da očekujemo i kada su u pitanju plate zdravstvenih radnika i penzioneri i javni sektor.Vi ste malo pre i objasnili kako su u zadnjih nekoliko godina i u privatnom sektoru smanjivala ta razlika između plata privatnog i javnog sektora i prosto smatram da upravo ta situacija velike, da kažem, napetosti je kroz ovaj budžet dala jednu sigurnost građanima Republike Srbije zato što ste vi dali onako one dve ljudske stvari ljudima u 2021. godini upravo zbog ovih dobrih mera, a to su vera i nada.Tako da, kada svi kažemo treba da se štedi, trebamo da se pripremamo za neka krizna vremena, vi šaljete jednu poruku gde svi građani mogu da budu opušteni zato što sigurno mogu da računaju na državu i da država neće nikog da zaboravi.Pošto ja nemam puno vremena zbog organizacije u našoj poslaničkoj grupi, hoću samo da još jednu stvar spomenem za koju smatram da je bitna, a to su subvencije koje ste planirali i u ovom budžetu. Mi smo u ovoj godini, 2020. godini imali dosta subvencija. Trebamo da analiziramo njihove mere, efekte, da li su postignuti ciljevi, ali svakako treba pohvaliti da ste uspeli da iznađete način i mogućnosti da i u 2021. godini ne manjkamo sa subvencijama u različitim osnovama.Još jednom ponavljam, poslanička grupa JS će podržati ovaj budžet. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar Siniša Mali. nejasnoća ili nesporazuma. Dakle, to nije podrška gubitašima i gubitaškim firmama kao što je bilo u nekom prethodnom periodu. Kada pogledate spisak subvencija koje mi imamo trenutno u planu za narednu godinu, godinu, to je recimo podrška razvoju preduzetništva, podrška industrijskom razvoju. Tu je, recimo, podsticaji koji su vezani za vaučere, odnosno vaučeri za sve građane Srbije za razvoj turizma i putovanje po Srbiji.Ono što je veoma važno, tu je podrška naučno-tehnološkim parkovima u Beogradu, Nišu, Čačku. To je podrška Fondu za inovacionu delatnost. To je podrška Fondu za nauku, za razne programe, za mlade, za istraživače koji imamo u našoj zemlji.Dakle, to mi je veoma važno da razumemo. Jeste, idemo sa više novca, ali idemo upravo zbog toga što želimo da podržimo te programe, želimo da podržimo ono, kada kažem &quot;ono&quot; mislim na inovacije, na razvoj, što nam osigurava i bolju i uspešniju budućnost.Ono što je vezano za ekologiju, da odgovorim vašoj koleginici koja je malo pre o tome pričala, ekologija je za nas veoma važna. Dame i gospodo uvaženi poslanici, uvaženi građani Srbije, ekologija, ulaganja u životnu sredinu u očuvanje životne sredine u čistu ekonomiju, u zelenu ekonomiju je jedan o prioriteta Vlade Republike Srbije.Upravo Srbije.Upravo kada pogledate budžet za 2021. godinu imate više nego dovoljno potvrda za tako nešto. Budžet Ministarstva ekologije u 2021. godini je 8,31 milijardu dinara. Budžet na početku 2020. godine bio je 7,9. Smanjio se tokom Kovid krize na 5,8. Dakle, imamo u apsolutnom i u procentualnom iznosu povećanje budžeta za Ministarstvo za zaštitu životne sredine.Ono što je mnogo važnije i hoću da vas upoznam sa tim, a to su konkretni projekti koje ćemo iz dodatnih izvora da finansiramo, a koji su upravo usmereni ka očuvanju životne sredine, odnosno zelenoj ekologiji, zelenoj ekonomiji o kojoj govorimo sve vreme.Mi smo za ekologiju, za zaštitu životne sredine obezbedili i kredit od EBRD-a u ukupnom iznosu od 120 miliona evra. Taj će kredit biti iskorišćen za sledeće projekte: regionalni sistem za upravljanje otpadom, izgradnja u Apatinu, Baču, Kuli, Prijepolju, Priboju, Sjenici, Dimitrovgradu, Beloj Palanci, Babušnici, Golubac, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište, Žabari i Žagubica, Ub, Osečina, Lajkovac, Mionica, Ljig, Koceljeva, Vladimirci, Barajevo, Lazarevac, Obranovac, Valjevo, Bajina Bašta, Požega, Arilje, Ivanjica, Čajetina, Kosjerić, Čačak, Lučani, Šabac, Irig, Pećinci, Ruma, Šid, Sremski Karlovci, Stara Pazova.Dakle, za to ćemo utrošiti 120 miliona evra. Naredne godine kreću projekti, rok završetka 2023. godine.Izgradnja novih postrojenja za preradu otpadnih voda i kanalizacione mreže. To smo od CEB-a dobili 200 miliona evra. To je fabrika za preradu otpadnih voda, primarna kanalizaciona mreža, prečišćavanje otpadnih voda: Ražanj, Takovo, Topola, Osečina, Babušnica, Divčibare, Bela Palanka, Novi Kneževac,

imamo i zamenu postojeće kotlarnice u Kragujevcu sa čvrstog goriva prebacujemo kotlarnicu na ekološki prihvatljivo gorivo. I dodatno na sve ovo, dakle ogromne investicije u ekologiju idemo i sa projektom završetka nedostajuće kanalizacione i vodovodne mreže i izgradnje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u 70 lokalnih samouprava. To radimo sa kineskim partnerom. Već na proleće očekujemo početak radova. Ukupna vrednost ovih projekata je 3,2 milijarde dolara. 3,2 milijarde dolara. Deo projekta „Srbija 2025“.Naredne godine krećemo u masovne radove, ako tako mogu da se izrazim u izuzetno velike investicije upravo u ekologiju, zaštitu čovekove sredine, da obezbedimo da svako domaćinstvo u Srbiji ima priključak i na vodu i kanalizaciju i da svaka lokalna samouprava ima fabriku za prečišćavanje otpadnih voda do kraja 2025. godine. Hvala puno. Zahvaljujem gospodine ministre.Naredni je gospodin Nandor Kiš. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu na mađarskom da mu dam reč. **Nandor Hvala lepo, poštovana predsedavajuća.Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas Predlog budžeta za sledeću godinu, a poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara će u danu za glasanje, svakako podržati ovaj predlog.Godina 2020. nas je zbog pandemije stavila pred značajne izazove. Bilo je potrebno uvesti razne mere zaštite za sprečavanje širenja virusa korona, kao što su zatvaranje škola i prelazak na nastavu na daljinu, ograničavanje rada određenih kompanija i prelazak na rad od kuće. Ovo su samo neke od tih mera koje na žalost mogu da imaju i negativne posledice na razne oblasti života, pa tako i na privredu.U svom izlaganju bi se osvrnuo na oblast obrazovanja koja mnogo interesuje građane Srbije, a naročito pripadnike nacionalnih manjina.

pohvaliti sve nastavnike koji su se bukvalno iz jednog dana u drugi prilagodili vanrednim uslovima i kreativno i posvećeno rade sa đacima. Posebno čestitamo nastavnicima koji su uložili dodatni napor i snimali časove. U snimanju časova na mađarskom jeziku je pomagala Televizija „Panon“ iz Subotice. Zahvaljujući tom zajedničkom radu za celu školsku godinu će biti na raspolaganju više od 3.000 časova na mađarskom jeziku.Vrlo je važno opremanje škola savremenom informaciono tehnološkom opremom, ali i dodatno obučavanje nastavnika obučavanje nastavnika za korišćenje istih, jer će naš obrazovni sistem samo u tom slučaju biti u potpunosti spreman za nastavu na daljinu. Opremanjem škola dodatnim tabletima, učenicima iz siromašnog socijalno kulturnog miljea će takođe biti u prilici da prate nastavu na daljinu bez problema.Dozvolite mi da se osvrnem na određene aktivnosti koje su od velikog značaja za nas, pripadnike mađarske nacionalne manjine. Izuzetno je značajno što je završena izrada novog plana i programa za predmet srpski kao nematernji jezik, pošto je neadekvatan način učenja i poznavanja istog bio veliki problem prethodnih decenija.Značajno

nostrifikacija diploma je takođe značajno pitanje za nas. Na taj način mladi koji su završili svoje studije u inostranstvu na lakši način mogu da nađu posao i da koriste svoje znanje kod kuće u Republici Srbiji, koje su stekli tokom studiranja u inostranstvu.Poštovani narodni poslanici, osvrnuo bih se malo i na brojeve, tačnije na to koliko su se oni povećavali u prethodnom periodu.

Na primer, između 2006. i 2018. godine ukupno 542,9 miliona dinara je iznos investicija ulaganja u objekte obrazovanja na teritoriji AP Vojvodina, a taj iznos je samo u 2019. godini bio 816,9 miliona dinara. Dva najveća projekta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jesu program modernizacije škola i obrazovanje za socijalnu inkluziju. U prethodnoj godini je započeto 34 investicionih projekata, od kojih nažalost brojni nisu mogli biti završeni tokom ove godine zbog pandemije. Veoma je značajno da se nastavi investiranje u obrazovno vaspitne ustanove, jer se na taj način obezbeđuje bolji kvalitet obrazovanja.Voleo bih da istaknem nekoliko primera značajnih investicija u protekle četiri godine, u školama na teritoriji AP Vojvodine u kojima se nastava odvija i na mađarskom nastavnom jeziku:

škola „Dositej Obradović“ iz Novog Kneževca, Hemijsko prehrambena srednja škola u Čoki, Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika u Futogu i druge osnovne i srednje škole iz Subotice, Sombora, Novog Sada, Temerina, Sente itd.U predlogu budžeta koji je pred nama vidimo da su za narednu godinu investicije povećanje i nadamo se da će i naredne godine investicije u Vojvodini isto tako biti primetne. Kao primer potreba za investicijama voleo bih da istaknem osnovnu školu „Hunjadi Janoš“ u Čantaviru, gde je veoma važno da se hitno zameni stari grejni sistem. Tačnije da se zastareli kotlovi za grejanje zamene novim grejnim sistemom. Time bi škola postala ne samo bezbednije mesto za učenike u zaposlene, već bi investicija bila značajna i u smislu energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.Drugi primer, osnovna škola „Miroslav Antić“ na Paliću, gde je predviđeno održavanje fasadne stolarije na delu objekta škole. Nadamo se da će se i ove investicije naći među prioritetnima u resoru obrazovanja.Predstavnici

Danu za glasanje podržaćemo Predlog budžeta za 2021. godinu i nadamo se da će nam se život što pre vratiti u normalu. Hvala na pažnji.

Kovač, uvažene ministre Siniša Mali sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, prvo bih pohvalio praksu koja je sada uvedena, a to je da raspravljamo o budžetu u redovnom postupku, a ne ono što smo imali ranije u kratkim vremenskim periodima kada je to bilo vanredno i kratko vreme. Jer, sada smo stvarno imali mogućnost da temeljno to pogledamo, s obzirom na to da je, po mojoj proceni, ovaj Predlog budžeta budžeta za 2021. godinu, koji je sačinjen u Ministarstvu finansija i o kome mi danas raspravljamo, a predložila ga je Vlada Srbije, ja mislim da je to jedan vrlo

u opštini i gradu Beogradu. Isto tako sam imao priliku da pregledam, jer sam se time i bavio, sve te probleme koji su iznošeni u tim budžetima za toliko vremena.Ovde jeste rečeno da je budžet, posle Ustava, najvažniji akt. Svakako, to su budžeti po godinama, a Ustav je malo širi pojam.Moram pojam.Moram da kažem da je kompozicija ovog Predloga koji je dat nama, a koji je vrlo teško i složeno delo tih ljudi koji su to radili, jer ako ste svi imali to u rukama, a jeste, videli smo da je tu preko 1.200 stranica teksta i mislim da je to vrlo analitički sve razrađeno i dati su podaci, maltene, o svakom detalju.Prema tome, mislim da je ovo jedan od ređih Predloga zakona o budžetu. Rekao sam da sam to mnogo puta gledao. Verovatno da od ministra Stojadinovića, koji je bio ministar finansija, do sada se nije pojavio, po mojoj oceni, neki ovako temeljan i razrađen sistem. Neću ulaziti ja sada u pojedine detalje i cifrice, nego kao jedan celi paket koji je dat nama na razmatranje.Zatim bih rekao sledeće. Ja ću malo da se osvrnem da tih samo par elemenata vezanih za budžet, a više ću govoriti o ovom Finansijskom planu

se tiče ovog Predloga ovde, mislim da je ona fiskalna i monetarna konsolidacija koja je ostvarena posle dobro osmišljenih mera i kreativnih rešenja koja su sprovodili predsednik, gospodin Vučić i Vlada Srbije od 2014. godine do sada, pa je to omogućeno da u izvesnom smislu da se pojedina rešenja u budžetu i lakše mogu da postave i rešavaju. To je ono što je pozitivno.Negativno je što nas je u ovom istom periodu zadesila ova velika nevolja sa ovom pandemijom koja je to svakako u mnogo čemu otežavala.Činjenica je da su kreatori fiskalne monetarne politike kontinuirano radili na merama za ublažavanje pritisaka na ekonomiju, kao što je to rečeno. Mere donete tokom aprila očuvale su proizvodne kapacitete celokupne privrede, održan je životni standard stanovništva, što je vrlo bitno, dodatno su podržane mere za one sektore koji su pretrpeli najveću štetu tokom prvog talasa epidemije.To je dalo jednu stabilnost i sigurnost u celom našem funkcionisanju sada u ovim uslovima koje imamo. Vrlo je važno, mislim nije ni slučajno po mom mišljenju, da je projekcija prihoda u budžetu za 2021. godinu sačinjena na osnovu kretanja najvažnijim makroekonomskih parametara, bruto društvenog proizvoda, njegovi komponenti, inflacije, deviznog kursa, kretanja spoljno-trgovinske razmene, promene kretanja zaposlenosti i zarada u 21. godini i procesa efekata izmenjenih u poreskoj politici.Pandemija politici.Pandemija korona virusa nam je nanela veliku štetu do sada, ali se ona održava i dalje tako da utiče na sve sfere života i rada stanovnika naše zemlje, ali isto to se dešava i u celom svetu. To zlo je okupiralo celu zemaljsku kuglu, znamo mu ime, ali nažalost, ne znamo mu sva podmukla svojstva koja će nas i dalje pratiti kao što se vidi. Valjda će se naći i tome neko rešenje i kraj.Skrenuo bih pažnju na pravovremene mere kreatora ekonomske politike, koje pre svega imaju u fokusu održavanje zaposlenosti koje je u mnogome ublažilo negativne efekte izazvane pandemijom, pa se ne očekuju značajnije turbulencije na tržištu radne snage. To se na kraju vidi i po prosečnoj zaradi u periodu januar-avgust od 59.234

i mislim da je to sa jedne strane prihvatljivo sasvim za mene, to će reći da se vodi računa o društvenom standardu kako to zovemo i uopšte standardu stanovništva, i drugo oko ovih velikih investicija koje imaju. Ali, ja tome pridodao još nešto, mislim da pored ovoga što je stvarno najbitnije trebalo da se malo, mislim da vi to čak i imate na određen način samo što ja nisam uspeo da nađem tu korelaciju sa svim tim ciframa koje su tu bile, a to je oko zdravlja, što nas je dodatno opteretilo, da je čisto zdravlje bez ovih pandemija itd. to bi bilo nešto sasvim drugo, mada je i to od velikog značaja, ali ovo svakako utiče da nam to stvara određene pritiske koje imamo.Isto tako, za poljoprivredu mislim da je ona dobro koncipirana u tom smislu da je na raznim načinima i kroz ove subvencije i kroz ostalo sve dosta dobro predviđeno, ali mislim da je ona od takođe ključne važnosti u razvoju razvoju našeg daljeg sistema, kao što je i razvoj sela i svih tih pitanja vezanih za opstanak stanovništva u tim našim delovima zemlje.Mislim zemlje.Mislim da ćemo sa ovim predlogom budžeta koje će i naša poslanička grupa, kao što je rekao i naš drug Stošić, sasvim da prihvati sve ove zakone koji su vezani za ovo što se tiče budžeta i ovih drugih pitanja. Sada bih samo nešto malo razjasnio neka pitanja vezana za ovaj finansijski plan Republičkog fonda PIO.Taj PIO.Taj finansijski plan Fonda PIO je poseban pravni akt, on je uz budžet koji se donosi na osnovu određenih zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o budžetskom sistemu. O tome daje saglasnost Narodna skupština za sve te parametre koji su izneti, a oni su se držali preporuka koje su imali i u Predlogu budžeta, kao što su npr. projekti

a okvirni ukupni rashod Fonda iznosi oko 724 milijarde i 18 i viši su u odnosu na prošlu godinu za 4,83.E, ovde je važno ono što je danas gospodin ministar rekao, šta se tu dešava sa doprinosima za socijalno osiguranje, koji iznose 556,9 milijardi i od tih doprinosa za ostvarivanje funkcije, za finansiranje penzija se izdvaja 75,94% planiranih prihoda, a od pomoći i transfera države je svega 153 milijarde i 30 miliona, što je 21,17% od ukupnog. Ovo naglašavam zbog toga što je spomenuo gospodin ministar da smo imali situacija kada je država morala da interveniše i sa 48% 48% sredstava za funkcionisanje ovoga fonda. Međutim, pamtim čak da se dešavalo da se za neki mesec davalo 55% sredstava za to.Međutim, sada se stvar izmenila vrlo ozbiljno i ovih 153 milijarde što se daju, i to treba malo da shvatimo, nije to vezano toliko za to što ti doprinosi ne idu kako treba, nego to je obaveza države za ovaj

država morala svojim zakonima, kao što su i uredbe o posebnim penzijama za pripadnike SUP-a i ostale iz pravosudnih organa koji su radili na Kosovu.

su data.Tu je dosta bilo reči oko toga što smo imali situaciju da nam je u jednom trenutku oko usklađivanja penzija došlo do nekog malog zastoja, nismo imali utvrđen tu našu formulu, kako se to kaže, pa je prihvaćena ova tzv. švajcarska formula 50/50, 50 od potrošačke cene, a 50 od zarada. To smo imali mi negde tamo 2005. godine itd. To je sad jedno zadovoljavajuće rešenje, ali na duže staze, kao što je već bilo reči ovde,

je on uzeo obavezu da će lično da učestvuje u tome i da se nađe neki korektiv koji bi napravio jedno trajnije rešenje koje bi bilo ovako sigurnije.Moram da kažem da nismo mi sve to skupa izmislili ovde, imao sam razgovore sa Savezom penzionera Mađarske, oni su imali negde oko četiri miliona penzionera, ali su ih sveli na svega dva miliona, a ovo drugo su morali da nađu kroz neka druga rešenja.

Trenutno je to sada malo poremećeno, ali iz opravdanih razloga, jer se moralo povećavati nešto oko zarada naših radnika u zdravstvu itd, pa to sada iznosi negde 47,8 u odnosu na ovih 50/50.Međutim, moram da kažem, tih 50/50 nije baš definitivno utvrđeno na ovoj relaciji predsednik Republike i ministar Krkobabić. Mogu tu da se nađu i neki drugi elementi i faktori koji će još bolje i čvršće to da učine. Mi smo imali kao PUPS razne druge predloge vezane za tzv. tehnološko-fiskalne fondove kao ispomoć ovim postojećim fondovima itd. Ovo smo uzeli zato što su neke zemlje koje su prihvatile ovaj tzv. tzv. finansiranje tekuće penzija da ide to ovako kao što je to sada predviđeno.Međutim, ima tu nekoliko problema, neću baš mnogo da dužim, a jedan od tih problema je, kao što smo već i čuli, doduše i pre neki dan, a sada ga ja ističem posebno jer sam direktno bio svedok kako se to sve dešavalo. Dakle, mi imamo veliki problem sa tzv. zemljoradničkim penzionerima, kojih ima negde oko 170.000 sada i tu se napravio dug od dve milijarde evra, koliko sam čuo od vas, ministre. To je nastalo, sećam se kada je nastao kada je nastao problem, još od Đinđićeve vlade. Đinđić je tu napravio jedan gest koji nije omogućio da to ide nekakvim tokom koji je do tada išao, ali to bi se do sada verovatno ispravilo i da bi se napravio jedan sistem

druge strane, tu se mora poći i od prave reforme penzijsko-invalidskog osiguranja i naći odgovarajuća rešenja, jer mi npr. od ovih milion i 770

To je vrlo malo. To sada spada već u jedan red nekih socijalnih problema koji se moraju rešavati na drugi način. Nevolja je u tome što mi i dalje imamo dosta zaposlenog sveta koji ima isto tako neke niže zarade i kraćim rokovima, jer od toga je i nastala ta situacija što su te penzije tako niske.Radi se o niskim zaradama u raznim privrednim granama koje su bile, a isto tako o kratkom radnom stažu, pa se onda tu dešava da mi, na primer, čak ispod najniže penzije, koja je negde oko 13.900 dinara, imamo oko 200 hiljada penzionera. To ispada malo nelogično, ali je to tačno, takva je situacija. Iz toga proizilazi sve, jer taj sistem kao sistem ne može rešiti ove krupne probleme koji su vezani za tako veliku masu ljudi čiji bi problem trebalo da se na odgovarajući način razreši.Tako da, mislim da je ovo što sam rekao, da je sad malo došlo do umanjenja oko ovih penzija proseka, da će se ovim povećanjem od od 5,9% to dovesti na taj nivo i da ćemo onda imati jednu situaciju koja je normalna i da će ta usklađivanja dalje ići normalnije.Radi se još o tome, i time bih završio, da i pored svih tih problema sa tako niskim penzijama i tako velikim brojem penzionera, nije

To je na prvi pogled mali iznos, ali kada imaš veliki broj ljudi, onda to traži i znatno veće pare. Tako da se ja nadam da ćemo mi zajedničkim snagama da uspemo da nađemo izlaz iz svega ovoga što je vezano za ovaj problem penzijsko-invalidskog osiguranja. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar Siniša Mali.

Kada pogledate broj zaposlenih, imam tabelu ispred sebe, od 2005. pa do trećeg kvartala 2020. godine, vidite kako je broj zaposlenih iz godine u godinu negde padao, negde je malo rastao, a mi smo sada došli do toga da nam je broj zaposlenih u trećem kvartalu 2020. godine 2.936.600 ljudi, prema anketi o radnoj snazi, broj nezaposlenih 292.000. Recimo, da pogledamo 2012. godinu – imali smo samo 2.200.000 zaposlenih i preko 700 stotina upravo odgovorna ekonomska politika od 2014. godine koja je bila usmerena ka tome da se otvaraju fabrike, da se zapošljavaju ljudi, da se daje svima šansa, s druge strane da gradimo auto-puteve, mostove, industrijske parkove, da privučemo i strance da dođu da investiraju kod nas, se pokazala kao opravdana i upravo zbog toga vi kao rezultat imate finansijsku poziciju PIO fonda koja kaže – da, gospodo, nama su 2012. godine ukupni prihodi od doprinosa bili 287 milijardi, a 2019. 494 milijarde. I zato ti transferi iz budžeta ka PIO fondu se smanjuju iz godine u godinu, malo pre sam vam i rekao, bili su 48,2%. Dakle, skoro 50% para, penzija koje su isplaćivane našim penzionerima dolazilo je iz budžeta a ne iz doprinosa koji ulazi u PIO fond. Sada je taj procenat 25,3%.I da iskoristim, kada sam vam rekao o broju zaposlenih i nezaposlenih, takođe, da vam kažem svima vama i građanima Srbije, od početka 2015. godine pa do trećeg kvartala prvih devet meseci ove godine, prosečna zarada u privatnom sektoru je porasla sa 38.998 dinara na 55.724, dakle za 42,9%, a u javnom sektoru plata je povećana za 28,4%. Dakle, za manje nego u privatnom sektoru.Hoću da vam kažem, osim činjenice da smo ispunili obećanje koje je predsednik Vučić dao krajem prošle godine da ćemo preći nivo od prosečne plate u Republici Srbiji od 500 evra, veoma je važna i ta činjenica, jer sam čuo i kritike od Fiskalnog saveta, dakle, činjenica jeste da se plate u privatnom sektoru mnogo brže povećavaju u relativnom odnosu u odnosu na plate u javnom sektoru. I to je veoma važno. Za vas, gospodine Periću, važno je da plate idu gore, veće plate, procenat poreza i doprinosa je veći, ide u PIO fond, veći broj zaposlenih, ide u PIO fond, penzije sigurne, stabilne, isplaćuju se na vreme i kao što vidite, po švajcarskoj formuli, rastu iz godine u godinu. Hvala puno.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, koleginice i kolege poslanici, dozvolite mi da kažem nekoliko reči o predlogu zakona o kom danas raspravljamo. će glasati za Predlog zakona o budžetu.Za svaku Vladu Republike Srbije ovo je najvažniji zakon. Za građane je takođe jako važno ovo što danas pričamo, zato što su u situaciji da čuju kakvo je stanje ekonomije zemlje, kako i koliko ima budžetskih korisnika, kakav je plan Vlade vezan za ekonomiju i ekonomski razvoj,

zakon odraz dešavanja u 2019. godini i to moramo naročito podvući, zato što se u 2019. godini desila stvar koja je bila do sada nepoznata svetskoj zajednici – virus Korona 19 i pandemija virusa je jednostavno svet stavio u jednu potpuno novu situaciju u odnosu

gotovo sve zemlje sveta osećaju posledice pandemije ovog virusa, u gotovo svim zemljama sveta su negativni ekonomski pokazatelji, sa izuzetkom Kine, koja se oporavila, odnosno

reći da se naša zemlja dobro ponela u vreme pandemije i da je Vlada postupila veoma mudro uz sve mere koje je preduzela. Jer, Vlada je ostvarila dva glavna cilja u 2019. godini u odnosu na pandemiju, a to je očuvanje zdravlja stanovništva i očuvanje ekonomije zemlje. Sve ono što je Vlada Republike Srbije kao poseban paket ekonomske pomoći učinila početkom godine, odnosno u prvoj polovini godine, pokazalo se jako važnim za današnji trenutak a i za strukturu ovog budžeta o kom Narodna skupština Republike Srbije danas raspravlja.Podatak koji ste izneli da smo imali 2,3 milijarde evra stranih investicija, direktnih stranih investicija govori samo po sebi koliko postoji poverenje stranih investitora u ekonomiju naše države, i ako mogu reći i u politički sistem i sve ono što čini deo državnog identiteta Republike Srbije.Znate, niko neće da ulaže u one zemlje gde je nesigurnost i gde nema očekivanih rezultata i oni imaju svoje razloge zašto ulažu u našu zemlju.Ako bi ušli u neku raspravu, mogli bi raspravljati o tome da li i u kojoj meri se to kosi sa ovim stavom da ne postoji vladavina prava u Srbiji, ali onda dolazimo na polje politike, a to želimo danas da izbegnemo, jer govorimo samo o ciframa.Činjenica da ovaj budžet ima investicioni karakter i da je reč o socijalno odgovornom budžetu. Zašto kažem investicioni? Zato što on na strani rashoda predviđa mnogo ulaganja, investicija, ne samo kapitalnih u infrastrukturne projekte, nego i ulaganje i u zdravstveni sistem i mislim da je to stvar koja može da raduje, ne samo zbog situacije vezano za za ovu pandemiju, nego i zbog budućnosti i brige o zdravlju stanovništva, ali sam pomenuo već tako pametno planirani razvoj ekonomije Srbije, nas dovodi u situaciju da planiramo

napravili dve nove bolnice i da se o tome razmišljalo još u junu mesecu, ove godine, govori i o mudrosti našeg državnog rukovodstva, jer teško je tada bilo predvideti u odnosu na sve ono što se govorilo o pandemiji, da će se desiti u drugoj polovini godine, ono što se sada dešava.Naime, nije nikakva nepoznanica da su sve prognoze vezane za vreme trajanja pandemije posledice pandemije pale u vodu. I u ovom trenutku ne samo ovde kod nas u ovom delu Evrope, nego širom sveta, ako mogu reći virus divlja. Veliki je broj zaraženih ljudi. Nažalost, veliki je broj i preminulih ljudi i očigledno je da će jedino vakcinacija biti način da se zaustavi taj kovid, makar u određenom roku dok roku dok briga o zdravlju celog stanovništva ne da svoje rezultate.Nije ovde reč samo o dve bolnice koje su planirane u junu, a sada završene. Vi ste, ministre, pomenuli, ako sam dobro zapamtio 22 zdravstvene ustanove koje se prave i u koje investira Vlada Republike Srbije širom naše Republike, što govori o jednom, da kažem, sveobuhvatnom planu za unapređenje zdravstvenog sistema Republike Srbije.Pomenuli ste i Klinički centar, pored mnogobrojnih lokalnih samouprava, pomenuli ste i Klinički centar u u Beogradu, Klinički centar u Novom Sadu, ranije je bio Klinički centar u Nišu, i kada se uzmu ulaganja u ostale zdravstvene ustanove može se shvatiti koliko Vlada Republike Srbije brine o zdravlju stanovništva.Kada je reč o kapitalnim investicijama, neću o tome mnogo govoriti, jer će moj kolega inženjer, Milutin Mrkonjić, najveći graditelj na ovim prostorima o tome daleko više i stručnije od mene govoriti, ali ne mogu, a da ne pomenem moj utisak da je stanje infrastrukturnih projekata u ovom trenutku u Srbiji na jako visokom nivou, da imamo najbolju infrastrukturu u zadnjih nekoliko decenija, da možemo jednostavno sa zadovoljstvom, sa ponosom reći da su realizirani infrastrukturni projekti koji su, praktično, povezali Srbiju od severa ka jugu, istoka ka zapadu, da se putuje brzo, da se putuje bezbedno, da je povećan broj vozila i domaćih i stranih. Sve to ima svoje veze i sa ekonomijom ove zemlje i naravno sa stranim investicijama.Ja sam primera radi pre nekoliko godina bio u situaciji da pročitam izjavu jedne velike međunarodne multinacionalne auto-kompanije koja govori da ukoliko napravimo auto-put taj i taj, onda će oni naravno povećati ulaganja u našu zemlju, jer imaće veću mogućnost, odnosno priliku za veću proizvodnju.Ovde svako traži svoj interes i želi da ga realizuje, ali i investicije i infrastrukturni projekti nisu samo unapređenje saobraćajne, železničke i druge infrastrukture zemlje, one za ogroman, ogroman broj ljudi znači siguran posao, bezbednost, sigurnu budućnosti, veći životni standard, jednom rečju imamo zadovoljne ljude koji rade u infrastrukturi.Rekao sam da će moj kolega Mrkonjić o tome govoriti, ali ne mogu da ne pomenem neke od ovih projekata. Sve je vrlo detaljno izloženo u strukturi budžeta koji je nama na raspolaganju, i o nastavku po realizaciji auto-puta „Miloš Veliki“,

smo čuli podatak da takođe treba da se realizuje i železnička pruga „Beograd – Novi Sad“, brza pruga, kao deo jednog većeg projekta, međunarodnog karaktera, onda početak izgradnje „Metroa“, auto-put „Niš-Merdare“, takođe deo jednog međunarodnog projekta. Jednom rečju unapređuje se i auto saobraćaj, železnički saobraćaj, ali u strukturi ovog budžeta se može videti da se i luke, rečne luke u Srbiji i da je Vlada planirala velike investicije i u te oblasti.Jednom rečju, Vlada kroz ove projekte unapređuje i ceo sistem saobraćajnih i svih vrsta saobraćaja u Republici Srbiji, ali takođe unapređuje i kvalitet života građana.Dozvolite mi da kažem nekoliko reči o još jednoj oblasti, izuzeto važno za celu Srbiju, pogotovo za njenu budućnost. To je prosveta. Vlada Republike Srbije u ovom budžetu planirala je nešto veća sredstva za prosvetu. To je mahom namenjeno za zarade zaposlenih, ali ima jedna mnogo važnija stvar koja se ne pominje, a deo je finansiranja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To je izvršavanje svih onih obaveza koje ministarstvo ima u sadržaju svog rada.Naime, u strukturi budžeta Ministarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja se da videti da će se bar vezano za nauku, da su uključeni novi projekti. To je podrška radu Naučno tehnološkom parku u Nišu, podrška radu Naučno tehnološkog parka Čačku, podrška radu Instituta za veštačku inteligenciju, Rekonstrukcija Vazduhoplovne akademije i kada vidimo u strukturi budžeta da se planira i podrška Naučno tehnološkom parku u Beogradu, može se videti značaj svih ovih ulaganja, jer reč je namere da se prati ubrzani tehnološki razvoj i da stvorimo uslove za privlačenje inovativnih tehnološko razvojnih kompanija i stvorimo uslove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju.Kada je reč o Vazduhoplovnoj akademiji, razlog realizacije ovog projekta je obezbeđenje uslova za realizaciju Programa za formalno dualno obrazovanje, kako srednje, tako i visoko, i neformalno obrazovanje kroz stručno osposobljavanje, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju kadrova u skladu sa potrebom tržišta rada.O prosveti bi se moglo mnogo toga govoriti, ali ja ću samo pomenuti još dve, po meni važne stvari. Jedna se odnosi na digitalizaciju. To je uslov budućeg napretka, ne samo kod nas i ne samo u prosveti, nego i celog društva. Predviđena su sredstva u delu sredstava kojima raspolaže Ministarstvo prosvete i nauke i tehnološkog razvoja, sredstva za nabavku računara u računarskim kabinetima u osnovnim i srednjim školama, što nije rađeno u prethodnim godinama, odnosno nije rađeno u meri u kojoj je to bilo potrebno.Predviđeno je da se u narednih četiri do pet godina obezbedi da u svim školama budu savremeni računari, kako bi deca sticala savremeno znanje i bila spremna da ih po izlasku iz škole, naravno, U sledećoj godini iz budžeta bi trebalo da bude obezbeđeno najmanje 10.000 novih računara. Iz kredita treba imati mogućnost da nabavimo dodatnih 20.000 računara. mogućnost da nabavimo dodatnih 20.000 računara. Ukupno je univerzitetskom obrazovanju potrebno oko 50.000 računara u računarskim učionicama, s tim što će se taj broj povećati uvođenjem obavezom predmeta digitalni svet u prva četiri razreda osnovne škole.Još jedan deo vezan za prosvetu je jako važan. Odnosi se na redovno finansiranje visokog obrazovanja, ne mislim samo na plate zaposlenih, pošto sam ovde video da su izdvojena sredstva za univerzitete u Srbiji, nego mislim i na finansiranje studenata.Poštovani građani, malo se zna da država snosi veliki udeo u finansiranju visokog obrazovanja, da od 253.000 studenata u Srbiji koji studiraju na fakultetima i visokim školama strukovnih studija, 105.000 studenata studira o trošku države, što je 44,7% i sami možete videti šta to znači za jednu malu zemlju kao što je Srbija, onda se ne trebamo čuditi kada imamo tako kvalitetno obrazovanje, ali nije samo reč o finansiranju, nego i o drugim programima.Važan deo obrazovnog sistema jeste i učenički i studenski standard. Dobro je što Dobro je što država odvaja sredstva za održavanje postojećih domova. Naime, u studenskim domovima ima mesta za 18.000 studenata, a broj korisnika ishrane je preko 30.000, što govori da ima jedan veći deo studenata koji koriste ustanove studenskog smeštaja i ishrane.Tu si i đački domovi. Ima

cena njihovog korišćenja đačkih i studenskih domova je niska u odnosu na realnu ekonomsku cenu, jer država pokriva najveći deo tih troškova.Želeo bih, baš kada je reč o Ministarstvu i o tom delu da pomenem da će se do kraja ove godine potpisati ugovor za završetak objekta studenskog odmarališta na Paliću, koji je započet pre šest ili sedam godina i očekuje se da 25.12.2020. godine, se potpiše treća faza završetka ugovora o realizaciji izgradnja objekta studentskog odmarališta na Paliću i onda će smeštajni kapaciteti na Paliću biti 280 mesta i neće biti to naravno namenjeno samo studentima, moći će i druge kategorije građana da koriste te objekte, održavanje međunarodnih naučnih konferencija i slično.Takođe bih želeo da pomenem projekat koji se odnosi na rekonstrukciju doma učenika Srednje poljoprivredne škole „Sonja Marinković“ u Požarevcu. Sa tim novim ulaganjima koji Samo, zaboravio sam, studensko odmaralište bi trebalo da bude završeno za 300 dana od trenutka potpisivanja tog ugovora. Znači, ako bude potpisan ugovor 25. decembra ove godine, kao što se najavljuje, onda je realno očekivati, da kažem, 1. novembra iduće godine ili negde u to vreme da objekat bude stavljen na raspolaganje studentima i ostalim korisnicima.Pomenuo sam đački dom u „Sonja Marinkoviću“ u Požarevcu. Nakon popisivanja ovog novog ugovora dom će biti u situaciji da da primi 173 učenika. Toliki će biti smeštajni kapacitet ovog doma.Planira se i izgradnja doma učenika Srednje poljoprivredne škole “Beograd“ u Beogradu. Smeštajni kapaciteti su 168 mesta. Takođe, ugovor treba da se potpiše 25. decembra i takođe je planirano da bude završen za 300 Ovo sve govori da Vlada vodi računa i o studentima i o đacima.Dozvolite mi na kraju svog izlaganja da pomenem još dve molim vas da me ispravite ako nisam u pravu, Vlada je planirala da u sledećih pet godina uloži u zaštitu životne sredine 3,2 milijarde evra, što govori da Vlada dugoročno planira, da kažem, izgradnju, odnosno stvaranje jedne zdrave životne sredine, što će imati svoj duboki smisao ne samo za kvalitet života građana Republike Srbije, nego i ima onu drugu dimenziju.Kada sam pomenuo drugu dimenziju, govorim, pre svega, o tome da će u boljim životnim uslovima, naravno, biti i ovaj daleko veći broj onih koji će doći u našu zemlju.Hteo bih da pomenem još ovu dimenziju budžeta, a to je ta socijalna odgovorna dimenzija budžeta. To se odnosi na povećanje plata u javnom sektoru i povećanje penzija. Vi ste vrlo detaljno danas naveli kada sledi povećanje plata, kojim strukturama zaposlenih i koliko, ja ne bih ponavljao te podatke, ali to je dobro znati, jer govori i o stanju ekonomije Srbije i govori da, jednostavno, ima uslova za za te izdatke što govori da je ekonomija dobra.Na samom kraju dozvolite mi da pomenem jedan mali podatak koji sam našao u predlogu ovog Zakona o budžetu, koji govori o tome da Vlada stvarno vodi računa o svim kategorijama građanima. Naime, našao sam jedan podatak vezan za Ministarstvo Ministarstvo rudarstva i energetike u delu koje se odnosi na zaštitu energetski ugroženih kupaca.Da da ne bih prepričavao, samo ću pročitati da su sredstva namenjena za zaštitu ugroženih kupaca električne energije i gasa iz kategorije domaćinstva koja privremeno i trajno zbog svog socijalnog statusa nisu u mogućnosti da ispunjavaju obaveze plaćanje električne energije ili prirodnog gasa, odnosno domaćinstva čijim članom obustavom isporuke električne energije i prirodnog gasa, može biti ugrožen život ili zdravlje ljudi. To je ta socijalno odgovorna dimenzija budžeta koja se ogleda ovde za jednu kategoriju ljudi, ali ova dimenzija budžeta važi za sve građane Republike Srbije.Jednom rečju, mislim da je reč o kvalitetnom dokumentu koji je dao vrlo detaljnu analizu ekonomske situacije u Srbiji i svega onoga što Republika Srbija ima nameru da čini u budućem periodu, naravno, da bi i u budućoj idućoj godini imali, da kažem, budžet koji može i dalje imati razvojnu komponentu.Poslanička grupa SPS će u danu za glasanje glasati za ovaj predlog, jer mislimo da je reč o dobrom dokumentu za Republiku Srbiju.Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima ministar Siniša Mali. malopre kada sam rekao da ulazimo u projekat sa jednom kineskom kompanijom oko izgradnje nedostajuće kanalizacione i vodovodne mreže i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u 70 lokalnih samouprava, rekao sam da je ukupna da je ukupna vrednost projekta 3,2 milijarde dolara, a u stvari je 3,2 milijarde evra, tako da se izvinjavam, ali dodatno na to imate ulaganje u ekologiju. Dakle, rekao sam malopre kredit od EBRD od 120 miliona, kredit CEBO 200 miliona evra, plus 20 miliona evra za kotlarnicu u Kragujevcu. Kao što vidite, sve to u glavi držim i ja, verovatno i vi, tako da sa te strane apsolutno smo posvećeni investicijama u ekologiju.Samo mi dozvolite kratko oko obrazovanja, oko prosvete, oko nauke, mislim da ste govorili o pravoj temi. Ono što hoću samo da na neki način sumiram za građane Srbije, mi ćemo u budžetu za 2021. godinu, ukoliko ga, naravno, izglasate, imati izuzetno visok nivo sredstava izdvojenih za prosvetu, za obrazovanje, za nauku.Ukupan iznos je 235,7 milijardi dinara. Kada pogledate rebalans, u kome je bilo 224 milijarde, dakle 12 milijardi dinara dinara imamo više za prosvetu i pored korone i pored kovida. Smatramo da je ulaganje u naše mlade, ulaganje u istraživanje, ulaganje u obrazovne kapacitete, u znanje, u laptopove, u kompjutere, najvažnija stvar za nas.Osim borbe koju vodimo protiv pandemije korona virusa, gde se borimo za zdravlje naših građana, gde se borimo za naš zdravstveni sistem, takođe, ulažemo maksimalne napore da se obrazovni sistem u Srbiji poboljša, da ulažemo ne samo u hardver, dakle ne samo u zgrade, ne samo u kompjutere, nego takođe i u znanje i u mozak, u glave naših ljudi, tako da budu što spremniji i sposobniji da se nose sa izazovima u budućnosti.Samo par stvari koje želim da izdvojim. Dakle, u budžetu za 2021. godinu je i 940 miliona dinara novca za „Erazmus plus“. Dakle, projekat koji omogućava našim studentima da ulaze u proces razmene sa stranim studentima. Besplatni udžbenici za socijalno ugrožene učenike, izdvojeno je 700 miliona dinara. Digitalni udžbenici, 789 miliona dinara. Modernizacija objekata, škola, kupovina i nabavka opreme, klupa, kompjutera, 729 miliona dinara.U članu 3. budžeta imate 37 miliona evra za digitalne učionice, za nastavak procesa digitalizacije, učionica u našoj zemlji. u našoj zemlji. Ovo je veoma važna informacija za sve one koji se bave i visokim i višim obrazovanjem, 95 miliona evra ćemo obezbediti da se krene u izgradnju umetničkih fakulteta na jednom mestu. Dakle, to su primenjene umetnosti, dramske umetnosti itd. Biološki, fakultet bezbednosti, geografski fakultet koji nikada, ako se ne varam, nisu imali svoje zgrade, ove godine smo izdvojili 50 miliona dinara da se završi projekat. Projekat se uskoro završava.Idemo onda sa ovih 95 miliona da napravimo te zgrade, da ti fakulteti konačno imaju svoje prostorije. Idemo takođe sa proširenjem Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Ako se ne varam, tamo se gradi, pored fakulteta, nova zgrada, novi kampus, tako da sa te strane potpuno smo posvećeni onome što do sada možda nismo imali priliku da uradimo ili neko pre nas nije uradio, a to je izgradnja potpuno novih škola, potpuno novih fakulteta kako bi naši studenti, naši đaci, imali što bolje što bolje uslove za rad.Za povezane škole, u članu 3. imate 65 miliona evra, a za rekonstrukciju studentskih domova, proširenje kapaciteta, izgradnju novih, imate čak 32 miliona 32 miliona evra, tako da mislim, kada saberete sve ove brojke, kada vidite kako više imamo i u onom osnovnom budžetu za Ministarstvo prosvete, obrazovanje, za nauku, to dovoljno govori o prioritetima ove vlade i to dovoljno govori o našoj posvećenosti obrazovnom sistemu, studentima, istraživačima i svim mladima koji su za nas ključni za izgradnju lepše i bolje Srbije.Hvala puno.